Hvala lepo.Poštovana predsedavajuća, poštovano predsedništvo, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je rebalans budžeta i kao član Odbora za poljoprivredu hteo bih da se osvrnem zbog kratkog vremena isključivo na taj deo što se tiče poljoprivrede.Sama činjenica da je agrarni budžet povećan sa 18 milijardi dinara je za svaku pohvalu i takođe pozdravljamo činjenicu da je Vlada uspela da se i Ministarstvo da je uspelo da se dogovori sa udruženjima poljoprivrednika i da je postignut sporazum. Ukupni budžet je je sada 125 milijardi dinara, odnosno sa refakcijom goriva 132 milijarde. Sve to će biti, od toga preko sto milijardi imamo za direktne podsticaje i to će biti sa jedne strane dovoljno novca za ispunjenje ranijih obećanja, odnosno za deo sporazuma koji je postignut sa udruženjima poljoprivrednika.Tu pre svega mislim na podsticaj za deklarisano seme, do 17 hiljada dinara po hektaru, što

i podržavamo.Nadam se da će izmena Zakona o podsticajima vrlo brzo ući u skupštinsku proceduru. Po mojim informacijama, javna rasprava je završena juče, i gospodin ministar Martinović potvrđuje,

da ćemo taj zakon usvojiti u oktobru mesecu i da ćemo omogućiti zakonski okvir, tj. zakonsku osnovu za za izradu pravilnika i da se što pre objavi javni poziv.Takođe su povećani pojedini podsticaji u stočarstvu, koji treba da doprinesu povećanju stočnog fonda u Srbiji, o čemu i te kako moramo da vodimo računa, jer se padom stočnog fonda na njivama ne koristi stajnjak, koji rešava problem suve zemlje u sušnim periodima, utiče na kvalitet, a već imamo problem sa kvalitetom humusa.Moram takođe da istaknem da su pomenuti podsticaji u stočarstvu doprineli trendu rasta umatičenih grla ovaca i u Potiskom regionu, iz kojeg ja dolazim, a tu su opštine Senta, Ada, Kanjiža i Čoka, gde imamo 32 hiljade grla, kao i što imamo oko 9.000 oko 9.000 mlečnih krava i oko 3.000 tovnih rasa.Sa ovim visokim podsticajima moći ćemo da napravimo mnogo bolji efekat ako u novoj strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je, po nama iz Saveza vojvođanskih Mađara, mi smo to više puta istakli u javnosti, jedan važan strateški dokument, ne samo da se usvoji, nego da se kasnije i primenjuje i da odredimo sa tom strategijom prave smernice, usku povezanost biljne proizvodnje i stočarstva i da krajnji cilj bude svakako prehrambeni suverenitet naše zemlje.Ja sam na sednici Odbora istakao neke važne stvari za nas iz Saveza vojvođanskih Mađara, a to je rešavanje svakako penzijsko-invalidskog osiguranja, organizovane edukacije poljoprivrednika, daljih ulaganja u navodnjavanje, uređenje tržišta, pa do pošumljavanja, sa posebnim osvrtom na te opštine koje imaju mali procenat pošumljenosti. Naravno, i za obezbeđivanje sezonskih intervencija, što ste i sami, gospodine ministre, jednom u Odboru najavili, da ćete se uvek truditi da se izdvoje misao.)Završiću misao, hvala vam lepo, poštovana predsedavajuća.Pošto zbog posledica ogromne suše poljoprivrednici zahtevaju od nas pomoć, da se proglasi elementarna nepogoda, u svakom slučaju, mi smo iz Saveza vojvođanskih Mađara uvek partneri u svemu što doprinosi unapređenju poljoprivrede u celini u Srbiji. Hvala lepo.

Jer, rekordno izdvajanje od preko 20 milijardi dinara za EKSPO nije ništa drugo do još jedan primer preusmeravanja sredstava iz budžeta koji pripada svim građanima Srbije i koji pune svi građani Srbije u dalji razvoj prestonice.Posle "Beograda na vodi", metroa i mnogih drugih sličnih projekata kroz koje je cela Srbija investirala i investira u svoj već nesrazmerno najbogatiji i najrazvijeniji deo, sada stiže i nacionalni stadion i još mnogo toga drugog, što će prvenstveno unaprediti ekonomiju glavnog grada na račun ostatka zemlje.Sa druge strane, ovaj rebalans je još jedna propuštena prilika da se uvaže preporuke Fiskalnog saveta Srbije i da se konačno uvećaju sredstva predviđena za nenamenske transfere za lokalne samouprave. Da se podsetimo, iako Zakon o finansiranju lokalne samouprave dozvoljava da godišnji nenamenski transferi iznose ukupno 1,7% ostvarenog BDP-a, ukupan iznos nenamenskih transfera koje gradovi i opštine dobijaju iz budžeta Republike znatno je manji od toga i praktično nepromenjen od 2012. godine.Već znam šta će predstavnici Vlade reći na ovu primedbu - da se ovo nadoknađuje većim iznosima namenskih davanja za lokalne samouprave. Ali, to nikako nije isto. Nenamenski transferi omogućavaju jedinicama lokalne samouprave siguran izvor prihoda na osnovu kojih unapred mogu planirati projekte i izdatke, dok s druge strane diskreciona i sporadična davanja ne samo da su nepredvidiva, već ostavljaju i mnogo više mogućnosti za korupciju i klijentelizam, da ne pominjem da svako takvo davanje predsednik Republike predstavlja kao da ga je izvukao iz sopstvenog džepa i udelio kao milostinju siromašnim rođacima sa juga.Podsećam, Srbija pati od izuzetno neravnomernog regionalnog razvoja, čija su žrtva pre svega jug i jugoistok zemlje, na kojima se nalazi čak 16 od 19 tzv. devastiranih opština, opština čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka.Neravnomerna regionalna razvijenost dubinski je povezana sa mnogim drugim štetnim fenomenima o kojima je prethodnih dana bilo puno reči i ovde - odlivom stanovništva i niskim prirodnim priraštajem.Kako je pokazao nedavno objavljen izveštaj DRI, u periodu od 2011. do 2020. godine od 145 jedinica lokalne samouprave u 128 zabeležen je negativni migracioni saldo. Ljudi u Babušnici, Bojniku, Beloj Palanci, Bosilegradu, zaista ne vide budućnost u svojim mestima, a mnogi ni u Srbiji, i tu ne pomažu orbanovska i trampovska naklapanja o tradicionalnim vrednostima i borbi protiv "vouk" ideologije.Regionalna ideologije.Regionalna ravnopravnost ne bi smela da bude stvar bilo čije dobre volje ili milostinje, kako ih predsednik i Vlada Srbije uporno prikazuju kada se šetaju po Srbiji i poklanjaju škole, igrališta i kilometre asfalta, ona je stvar pravde i solidarnosti i mora biti institucionalno garantovana.Ovaj rebalans, međutim, još jednom dokazuje da aktuelnom režimu do pravde i solidarnosti, baš kao ni do regionalne ravnopravnosti i ravnomernog razvoja Srbije nije ni najmanje stalo.

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri, narodni poslanici i građani, budžet je važan dokument koji sadrži spisak planiranih prihoda i rashoda za jednu kalendarsku godinu. Rebalansom budžeta se budžet dopunjuje na osnovu analize ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u proteklom periodu od početka godine. Bitan deo budžeta jesu kapitalni projekti koji doprinose povećanju prihoda.U svom izlaganju bih se vezala za neke od mnogobrojnih kapitalnih projekata koji su realizovani u periodu od 2012. godine pa nadalje u mojoj lokalnoj zajednici, opštini Stara Pazova, pre svega, zahvaljujući odgovornoj politici SNS i predsednika Republike Aleksandra Vučića, dobro planiranom budžetu i planiranim investicijama.Opština Stara Pazova ima izuzetan strateški položaj za razvoj privrede, kao što su blizina dva najveća grada u zemlji, Beograd i Novi Sad, kao i blizina auto-puta A-1 i A-3, te smo kao prioritetne investicije prepoznali investiranje u putnu infrastrukturu i u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i javnim preduzećem "Putevi Srbije" realizovali višegodišnju potrebu građana Nove Pazove za izgradnju priključka na auto-put A-1 iz pravca Nove Pazove.Urađena je kompletna rekonstrukcija međumesnih puteva na pravcu od Stare Pazove do Inđije i od Stare Pazove do Batajnice. Lokalna samouprava je samostalno rekonstruisala put koji spaja auto-put A-1 i A-3, asfaltirala većinu neasfaltiranih ulica shodno širenju i potrebama naselja, a ove godine nastavlja se rekonstrukcija međumesnih puteva, kao i puteva unutar samih naselja.Investitore smo privukli, pre svega, odgovornom politikom, infrastrukturno opremljenim industrijskim zonama kojih ima četiri i čija ukupna površina iznosi 2.100 hektara, a planirano je i proširenje istih u skladu sa izmenom Prostornog plana.Na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno posluje blizu 5.400 privrednih subjekata u kojima je zaposleno više od 30.000 radnika i stopa nezaposlenosti je ispod 2%. Napravila bih poređenje i istakla da je 2012. godine na teritoriji Stare Pazove bilo zaposleno samo 12.000 radnika. Razvojem privrede došlo je do povećanja broja stanovnika, a samim tim i do potrebe za proširenjem kapaciteta škola, vrtića, zdravstvenih ustanova.U saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja izgrađena je nova škola u Belegišu koja je kompletno opremljena najsavremenijim mobilijarom. Urađena je dogradnja i rekonstrukcija škole u Novim Banovcima čije je povećan kapacitet škole i povezanost škole da sportskim objektom. Zamenjena je kompletna stolarija u osnovnoj školi u Novoj Pazovi, urađena rekonstrukcija krova u osnovnoj školi u Vojki. Planirano je proširenje kapaciteta predškolske ustanove, kao i rekonstrukcija škole u Staroj Pazovi.Kako sport na teritoriji opštine Stara Pazova je razvijen ulagali smo i u sport. U toku je o izgradnja hale u Starim Banovcima koja će biti prilagođena i za međunarodna takmičenja, kao i završna faza u izgradnji trenažne hale u Novoj Pazovi.Kultura Pazovi.Kultura nije zaboravljena, pa je u toku izgradnja kulturnog centra u Golubincima.U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije izgrađeno je ukupno 169 stanova za izbegla i socijalno ugrožena lica.Opština Stara Pazova učestvuje u Javnom pozivu Ministarstva rudarstva i energetike za dodelu sredstava za finansiranje energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova od samog početka projekta. Zbog velike zainteresovanosti građana opština svake godine povećava iznos opredeljenih sredstava.Ovom prilikom bih se zahvalila Ministarstvu zaštite životne sredine na čelu sa ministarkom Irenom Vujović na razumevanju i pomoći za sanaciju regionalnog kolektora za odvođenje otpadnih voda u Novoj Pazovi koji je izgrađen za vreme prethodne vlasti sa neadekvatnim cevima koje su vrlo brzo popucale, te je sanacijom na najoštećenijoj deonici kolektora sprečena veća ekološka katastrofa.Kratko ću se osvrnuti i pohvaliti rad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pozdraviti povećanje naplate doprinosa i smanjenje iznosa planiranih transfera iz budžeta Republike Srbije za isplatu prava iz penzijsko-invalidsko osiguranja.Na kraju svog izlaganja istakla bih da ću podržati Predlog rebalansa budžeta, kao i ostale predloge na dnevnom redu kako bi Republika Srbija, samim tim i moja opština, mogla da realizuje započete i planirane projekte i da nastavi da se razvija i napreduje.Zahvaljujem.

red ove sednice je izuzetno značajan za život naših ljudi i ja sam zaista htela da se posvetim analizi, jednoj strpljivoj analizi šta je to što bismo možda mogli da ponudimo ili da predložimo kako bi se život naših sugrađana poboljšao.Ono što mi smeta je vaša neozbiljnost i nerealnost kada su ovakvi projekti u pitanju, a počeću pre svega od toga da nam je materijal jako kasno dostavljen, tako da nismo imali prilike da se u potpunosti posvetimo i analiziramo i sa našim stručnjacima dogovorimo šta je to što bismo mogli realno da predložimo.Volela bih da sam imala više vremena da nešto predložimo, da nešto pohvalimo, ako ima razloga za to, i da iskritikujemo ono što nije u redu. Jer, kažem, veoma je značajno za život naših građana.Ono što mi jako smeta to je kako sve vreme pričate o nekoj plati, povećanju plata od 350 do 900 evra. Tačno je, to je činjenica i ja nikada neću reći da nije tačno ono što jeste, ali mi jako smeta zašto ne pričate i koliko košta život od tada, koliko je za tih 350 evra moglo da se kupi i kako da se živi i kako da se živi sada sa ovih 900 evra.Dolazim sa jugoistoka Srbije i ne pričam samo u svoje ime, pričam u ime svih mojih sugrađana sa kojima sam pričala. Verujte mi, niko od njih nije osetio boljitak u povećanju plata. Šta više, kažu – od kad su nam plate povećali mi sve teže živimo.Upoređivali smo cene tada i sada i zaista ono što oni osećaju, realno, je da je život sve teži i sve skuplji. Tako da bih volela da i na to obratite pažnju i kada pričate o boljem životu da vidite da li je taj bolji život zaista tu ili je to samo neka vaša vizija, marketinška, politička, kakva god.Neozbiljno je i što priča, ministar Vesić je pričao onog dana kako se na jugoistoku gradi i radi. Spomenuo je prugu Niš – Brestovac koja je trebala još davno da se završi, predsednik lično je kraj tih radovao obećao. Ti rokovi su davno istekli.Što se tiče izmeštanja pruge u Nišu, od 2012. godine, kada su vaši predstavnici prvi put potpisali sporazum o izmeštanju te pruge, ni dan danas nije urađeno.Molim vas da se malo uozbiljimo i da kada pričamo o tome šta radimo i gradimo kažemo šta smo uradili i šta smo završili, jer gradnja može da traje 100 godina, a izgradnja bi trebalo da završi u rokovima.Ono što sam primetila u rebalansu budžeta, ispravićete me ako možda nisam u pravu, to je da smo proširili listu za terapiju obolelih od retkih bolesti. To je jako pohvalno i ta lista treba da se širi, međutim ako ste proširili listu smatram da ste trebali da proširite i budžet za te iste namene. Budžeta nema u proširenju, sva sredstva koja su bila predviđena za listu pre ove su ostala, da li to znači, pitaju me građani, da će oni koji su dobili tu terapiju biti uskraćeni za terapiju, ovi za koje su sada proširili listu?Što se tiče brige o porodici, nama je tradicionalna srpska porodica svetinja i zaista se uvek radujem kad hoćemo da pomognemo porodicama, kad hoćemo da pomognemo deci, jer deca su naša budućnost. Šta je to što mi smeta u svemu ovome? Što nismo dovoljno sagledali svu decu, što radimo selektivno, tj. radite selektivno.Zašto mislite da je samo rađanje deteta problem za roditelje? Problem za roditelje je i kako odškolovati tu decu. Zaista, ja smatram da sva deca treba da budu sagledana, svi zaslužuju pažnju države i pre svega smatram da besplatni učenici moraju da budu prioritet ovoj državi, jer školovana i obrazovana deca su naša budućnost.Ono što bih zamolila da sagledate je i dete koje se nalazi u periodu razvoda roditelja. To je dug period. Ovo sudstvo zna te rokove da produži na godinu, dve, tri. To To vreme dete ne dobija alimentaciju, niko ne brine o njegovom finansijskom stanju i niko ne brine šta i od čega će to dete da preživi.Za kraj, pošto sam ja zdravstveni radnik, radnik, pričaću o Sporazumu o međusobnom priznanju profesionalnih kvalifikacija.Poštovana gospodo, ja bih zamolila Ministarstvo zdravlja da prvo usaglase i priznaju profesionalne kvalifikacije u našoj zemlji. Ne znam da li ste upoznati da Zakon o nezi medicinskih sestara jedino u Srbiji ne postoji. Ne znam da li ste upoznati da se školujemo, da idemo na fakultete koji su priznati od strane našeg Ministarstva prosvete, a da nisu priznati u Ministarstvu zdravlja. Morali bismo da se usaglasimo prvo u našoj zemlji.Ono

pravo predstavnika u Ministarstvu zdravlja. Mi sada nemamo našeg predstavnika. Procentualno smo najbrojniji u zdravstvu. Donet je kolektivni ugovor, koji je nikad gori, a mi nemamo kome da se obratimo, niti ko da nas zastupa u tome.Zato molim da uzmete u obzir probleme zdravstvenih radnika, jer jeste svako od vas nas nazvao herojima kada je bilo potrebe, a sada kada toga nema, dajte nam bar osnovna zakonska i društvena prava.Samo se pitam kako je moguće da Sporazum o međusobnom priznavanju potpišemo u prisustvu predstavnika Albanije, Bosne i Hercegovine, tzv. Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije? Ovo je međunarodni ugovor i svi ti međunarodni ugovori se potpisuju između država. Da li ovim mi indirektno priznajemo državnost

se tiče Kosova, za nas je Kosovo i Metohija neodvojiva teritorija naše zemlje Srbije. Ne priznajemo francusko-nemački sporazum, ne priznajemo Ohridski sporazum

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažene kolege poslanici, poštovani građani Srbije, Zakon o budžetu je svakako jedan od najvažnijih akata koji donosi Skupština Srbije, pre svega zato što kroz Zakon o budžetu pokazujemo finansijsku krvnu sliku naše države. Pokazujemo i suštinu politike Vlade Miloša Vučevića, koju smo shodno slobodno izraženoj volji građana na izborima 17. decembra podržali početkom maja.Što se tiče Zakona o izmenama i dopunama budžeta za tekuću godinu, za njega mogu da kažem da je nacionalno odgovoran i da je socijalno uravnotežen. Nacionalno je odgovoran zato što je domaćinski, zato što kapitalni i zato što je investicioni, zato što Srbiju krupnim koracima vodi ka realizaciji programa „Skok u budućnost Srbija 2027“, ka 650 evra prosečne penzije i 1400 evra prosečne plate u Srbiji.Ovaj Zakon o izmenama i dopunama budžeta je nacionalno odgovoran i zato što kroz više od 300 državno bitnih projekata omogućava kontinuirani rast i razvoj, na izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica, modernizaciju pruga, ali i izgradnju i renoviranje kliničkih centrala, bolnica i škola.Ovaj budžet za 2024. godinu je nacionalno odgovoran, poštovane kolege poslanici, jer obezbeđuje sredstva za pomoć našim sunarodnicima koji žive na Kosovu i Metohiji, a koji u sred Evrope u 21. veku žive u aparthejdu režima Aljbina Kurtija.Poštovane kolege poslanici, predlogom ovog budžeta vidimo da je skoro 133 milijarde dinara prihodovano više u ovoj godini u Srbiji i ovaj rebalans budžeta je socijalno uravnotežen na takav način što od tog novca predviđa dodatnih osam milijardi za obrazovanje, 25 milijardi više za podršku porodicama sa decom, 28 milijardi više za zdravstvo i dodatnih 20 milijardi dinara za poljoprivredu.Ovaj budžet je socijalno odgovoran i zato što stvara osnove da već od 1. januara iduće godine prosvetni radnici u Srbiji dobiju povećanje plata od 12%, a da od 1. decembra ove godine penzije budu veće za skoro 11%.Imajući privredni rast u Srbiji 4,3% u ovoj godini, jasan je odnos ove Vlade i poštovanje koje ima i prema prosvetnim radnicima i penzionerima.U Srbiji je danas nezaposlenost na istorijskom minimumu. Svakim novim radnim mestom Srbija se razvija, gradi, ali i brani. Više od dva miliona i 350 hiljada ljudi danas u Srbiji radi i ima posao. Pre 12 godina osam zaposlenih je radilo i plaćalo penzione doprinose da bi 10 penzionera primilo penzije. Danas bez ikakve intervencije iz budžeta Srbije penzioni fond isplaćuje penzije redovno u dan, rekao bih u minut, danas u Srbiji u penzioni fond 17 zaposlenih uplaćuje doprinose da bi 10 penzionera primilo penzije. Mislim da ovaj statistički podatak dovoljno govori o razvoju i napretku naše zemlje u prethodnih 12 godina.Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, čast mi je da danas mogu da podržim Zakon o podršci porodicama sa decom. Srbija je tokom svoje istorije najviše dece rađala u ropstvu, u ratu, u siromaštvu i u gladi. Danas, Bogu hvala, u miru i u slobodi možemo sa velikim ponosom i zadovoljstvom da glasamo za zakon koji predviđa da se svaka porodica nagradi za prvo rođeno dete sa 500 hiljada dinara, za drugo rođeno dete sa 600 hiljada sa dva miliona i 280 hiljada dinara za treće rođeno dete i sa tri miliona 180 hiljada dinara za četvrto rođeno dete.Ovde je bilo zamerki na česte izmene ovog zakona. Ja se nadam da ćemo što češće menjati zakon na ovakav način kao danas i da će ova ova visina sredstava, nagrade za porodice i za natalitet biti što veća.Poštovani i uvaženi poslanici, dolazim iz Vrnjačke Banje, koja me je plebiscitarnom voljom izabrala da je predstavljam pod kupolama ovog srpskog hrama parlamentarizma i demokratije. Vrnjačka Banja je u prethodnih 10 godina, prateći politiku Aleksandra Vučića i SNS, doživela svoju renesansu.Više

što državnih, što privatnih investicija slilo se u Vrnjačku Banju kao turističku destinaciju prve kategorije. Budžet Vrnjačke Banje je danas pet puta veći nego pre 10 godina, dva i po puta su veće plate i tri puta imamo više zaposlenih nego lane.Danas lane.Danas svi mi koji živimo u dolini Zapadne Morave, iz Čačka, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, pred našim očima gledamo kako se rađa istorija, rađa se Moravski koridor i već do kraja godine ćemo od Vrnjačke Banje Moravskim koridorom za manje od dva sata moći da dođemo do Beograda, za manje od sat vremena do Niša. Koliko je to značajno za razvoj turizma zapadnog Pomoravlja, centralne Srbije i Srbije uopšte, ne moram da ističem.Poštovani prijatelji, u ime Vrnjačke Banje, mojih sugrađana, želim da pružim podršku danas predloženim zakonima, premijera Vučevića, politici predsednika Aleksandra Vučića, da vas pozovem sve, naravno, i moje uvažene kolege sa druge strane, da Moravskim koridorom dođete u Vrnjačku Banju krajem decembra i da vam kažem da borba mora da bude neprestana za svako novo radno mesto, za svako novo dete, za svaki novi kilometar puta, za napredak, rast i razvoj Srbije. Živela Srbija.

Pomaže Bog, tužni skupe ministara, tužni da tužniji ne može biti. Pomaže Bog, srpska napredna mafijo, kojoj se bliži kraj. Gledam vas i samo se pitam kako vas je Vučić okupio sve na jednom mestu. Ta lica, ja pozivam građane Srbije da dobro pogledaju lica naših ministara, mislim da tu mnogo toga može da se vidi. Tužno da tužnije ne može biti.Upleli ste se u demagogiju. Upleli ste se u kriminal, gde vam je Vučić omogućio da se basnoslovno bogatite na račun građana ove zemlje i vršite lobotomiju, pa šaljete onog cirkuzanta Tomu Monu da priča kako može od dva jajeta da se živi ceo dan. Ja se samo pitam kako vas sramota li imate obraza i dostojanstva imalo? Da li se vi ikada pogledate u ogledalo i da li vas je sramota?Vi pričate sa jedne strane o evropskom gigantu, a s druge strane građanima Srbije nudite paštetu i dva jaja da prežive. Da li ste vi normalni, ljudi? Šta sa vama nije u redu? Ja se to svaki dan pitam. Gde vas Vučić nalazi? Ovde treba nebo i zemlju prevrnuti da takve nesreće i satrape nađe, okupi i metne ih ovde da Srbima ispiraju mozak.Ja ću insistirati da se na ulazu u Skupštinu stavi test za narkotike, a ne da nam kokainski zavisnici u ulozi ministara koji se malo malo leče u Moskvi, a onda dođu ovde da ispiraju Srbima mozak, koji su učestvovali u najvećoj nesreći sa Mirom Marković i Željkom Mitrovićem, devedesetih, pravili stranku, uništavali državu Srbiju, gurali je u kataklizmu i apokalipsu, u crno zavili ovu zemlju, iskopali grob Srbiji, održali opelo nad Srbijom i sad leleču nad sudbinom Srbije i opet pozivaju na patriotizam.Gospođa Đurđević Stamenkovski priča kako Vlada Srbije nikad neće priznati Kosovo. Šta još dole ima da se prizna za ime boga? Šta ima da se prizna a da vi već niste priznali? Jel ste im dali tablice, jel ste im dali teritoriju, jel ste ono malo Srba što je ostalo na severu isterali iz institucija i naterali da dođu da kliču Vučiću u Beogradu, i to Kurtijevim albanskim autobusima. Šta vi dole više branite? Vi ste sve prodali. Sve što se moglo prodati u ovoj zemlji vi ste prodali i sad nam kokainski zavisnici drže lekcije ovde. Nema ga pola mandata, leči se…

neću da vam vratim vreme, nego vam izričem opomenu zbog korišćenja uvredljivih izraza. Ovo je prva opomena, a sad možete da nastavite.Prijavite se, samo vas molim da poštujete Poslovnik o radu. Potpuno imate pravo da iznosite svoje političke stavove, ali nemate pravo da vređate bilo koga. Evo slobodno. Znači, dobili ste prvu opomenu. **Miloš Parandilović** Možete vi da izričete opomene koliko hoćete. Vi od istine i od suda istorije pobeći nećete. Ja ničije ime nisam pominjao ovde, ali ministar se vrlo dobro prepoznao jer vidim sve vreme se kezi.Dakle, to ste vi, to ste vi. Siniša Mali sedi, koji je bio u Vladi u kojoj nije, od 2000. godine, pa na ovamo. Nema čime se nije bavio i kojim se malverzacijama nije bavio, sedi u odelu od 15, 17 hiljada evra i priča Srbima kako treba da jedu parizer i majonez. Da li ste vi normalni ljudi? Stvarno vas pitam - šta s vama nije u redu?Paradigma srpskog propadanja je Kokeza, kog ste pustili da napravi 500 miliona u ovoj zemlji preko Fudbalskog saveza i onda volšebno nestao, pa vam se na poternici nalazi Zvezdan Terzić, pa ga odjednom pustite, nestao čovek, nema ga na planeti, ne može Interpol da ga nađe, pa ga pustite ovde, vratite ga da vodi Zvezdu, pa sad uništavate Partizan, pa sutra ćete Zvezdu. Samo gde može da se peru pare, tu ste vi i sve rasturate.Pozivate opoziciju, kao vrhunac beščašća i beskrupuloznosti da podrži vašu pljačku u novo zaduživanje. Što se vi ne zadužujete privatno, privatno, što na vaše privatne kredite ne dižete po ovim uslovima po kojima zadužujete Srbiju? To je moje pitanje za vas. Zato što niste ludi baš toliko, nego će ovo neko drugi vraćati, vaše kredite morate vi da vraćate.Vi rasturate bezdušno ovu zemlju. Ja se samo pitam ko vas je okupio i kako vas je sastavio, a to je ovaj nepomenik kog je porodio Vojislav Šešelj da rasturi i zavije Srbiju u crno - Aleksandar Vučić. Pozovite ga da dođe na sledeću sednicu litijuma, kao što je obećao, na sledeću sednicu o litijumu, da mi ukrstimo argumente, pošto je on veliki hrabriša koji preti poslanicima kako će ne znam šta da uradi. Ja ga pozivam da dođe ovde, da ja njemu u lice kažem, tom Aleksandru Vučiću, kako je Srbiju zavio u crno, kako je okupio skupinu mediokriteta i besčasnika koji sede na čelu parlamenta, koji sede na čelu šefova poslaničkih klubova, koji sede na čelu ministarstava i razvaljuju Srbiju i zavijaju je u crno. Ja vam obećavam odgovaraćete za nepočinstva, nećete svi da pobegnete. Hvala.

kršenja Poslovnika ove Skupštine, člana 106, gde govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Ja razumem vašu toleranciju, ja razumem vaš pokušaj da uvedete jedan demokratski dijalog u ovaj parlament. Potpuno ste mi jasni, kao jedna žena koja ima zaista dugo političko iskustvo, ali ne smete da dozvolite da se ova Skupština pretvori u haos, da se zbirka propisa, gde je i Ustav Srbije, na jučerašnjoj sednici baca, cepa i time se ruži ovaj parlament. Da bismo zatim od jednog dečaka koji je rekao za sebe juče da je advokat, ja ne verujem da to jeste, ako jeste, onda mi je krivo što takav jeste u redovima u kojima sam ja već skoro 40 godina, čuli da smo mi krivi što smo bombardovani 1999. godine, pa će Đura da nam se izvini što nas je tukao i mi ćemo lepo da živimo do kraja života. Onda smo jutros doživeli da vlasnik butika objašnjava ovde koliko koštaju farmerke, koliko koštaju odela i od toga je napravio jedan cirkus, a sve u cilju toga da se na društvenim mrežama, nakon

Kažu u narodu da kada vam neko čini nešto loše i nešto zlo mora da ste ga nečim dobrim zadužili.Gospodin zadužili.Gospodin koji je govorio sve najgore o nama je od ove zle vlasti, kao neki političar junior koji se zalagao za kraljevinu, zalagao se za kralja, a došao do Đilasa, gospodo, za vreme ove zle vlasti obezbedio prvi posao, dobru platu u Službi za zapošljavanje, obezbedio i stan kao junior, a evo on je rekao da smo mi veoma zla vlast, da smo upropastili državu, predali Kosovo i Metohiju itd. Zato je jedna opomena bila veoma mala, gospođo predsedavajuća, jer je on na listi čoveka koji je opljačkao državu za 619 miliona evra. Više nije za kralja, sad je za Đilasa. Iz monarhije u komunizam, za njega je to sasvim moguće.Još nešto, gospođo predsedavajuća, on je na listi ljudi koji su dogovarali u američkoj ambasadi kada da se proglasi nezavisnost Kosova i Metohije i takav čovek, gospođo predsedavajuća, danas ovde najgrublje vređa pripadnike vladajuće većine, a pri tome su na listi upravo oni koji jesu ekonomski unizili, upropastili ovu državu i koji jesu Kosovo i Metohiju u američkoj ambasadi predavali Šiptarima, Kurtiju, da ne govorim da su ga svojevremeno pustili.Ima, i na kraju da zaključim, izreka, ne tražim da se glasa, koja glasi - iz zle glave, iz zlih usta, ne može nego zla reč izaći. Hvala.

Poštovani narodni poslanici, predsedavajući, znate kako, kada čujete nekog da se dere, da viče, da galami, da gestikulira to je uvek čovek koji nije ubeđen u ono što govori i uvek mu je potrebna podrška sebe samog, uvek je potrebno da glasom potvrdi ono što nema, ni ugled, ni autoritet, ni poverenje građana, ni iskustvo, ni biografiju, ništa.Znate, ništa.Znate, vrlo je zanimljivo da slušate priče od nekoga koje menjao politička opredeljenja, ko je išao od kralja do Đilasa. Zanimljivo je da slušate i čujete samo buku i ne čujete apsolutno ništa drugo.Ja već dvanaest godina slušam kako ćemo mi priznati Kosovo. godina slušam kako smo juče priznali Kosovo. Dvanaest godina slušam kako je to već završeno, priznato, pa šta priznajemo dvanaest godina? Kako se to nije završilo već jednom? Dvanaest godina slušam - kako evo sada će da prizna ili je juče priznao, naravno to se nikada ne desi, a onda dođu neki izbori i onda Srbi sa Kosova listom glasaju glasaju za predsednika Vučića i glasaju za listu koju on vodi, ne za ove koji ih spasavaju, ne za ove koji su veliki patrioti, ne za ove koji su veliki patrioti, a maštaju o tome samo da dođu na pašnjak ispred Američke ambasade. To im je sva želja.Znate, neki od govornika ovde prepoznaćete ih po tome što urlaju kada govore i misle da su nekom jako bitni su nedavno pokušali da odu u Priboj, nešto su se tamo skupljali oko litijuma, nešto su smišljali da tamo nešto urade i tamo je finansijer tog urlatora, izvesni Nićifor Aničić, ako ste čuli za njega, izrazio veliko nezadovoljstvo njegovim ponašanjem, em što je doveo 20, samo 20 ljudi, em što je došao na protest u bermudama.Dakle, ove u bermudama slobodno zaboravite i radujem se danu kada ću čuti nešto o temi i tački dnevnog reda, kada ću čuti nešto o rebalansu, ali od ovih u bermudama pa to ne možete ni da očekujete. Hvala vam.

povredu Poslovnika član 27. gde kaže da se predsednik Narodne skupštine stara o primeni ovog Poslovnika. Mislim da ste pre u slučaju Marjana Rističevića grubo pogrešili. Ono nije bila povreda Poslovnika, ono je bila replika, mislim da je trebalo da primenite mere koje ste celog dana primenjivali i zaista nije izgledalo kao povreda Poslovnika. Složićete se sa mnom sigurno. Hvala. 104.Dakle, ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime itd. ima prava na repliku.Drugi stav, ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj grupi ili stranci pravo na repliku ima predsednik ili ovlašćeni. To znate.Ali, sada dolazimo do trećeg stava koji je jako važan za ovo što ste rekli. O korišćenju prava i stava 1. i stava 2. odlučuje predsednik, odnosno predsedavajući. da, dozvolite moje diskreciono pravo da odlučim da li je bila replika ili povreda Poslovnika.Kao što znate vrlo često i toj grupi oduzimam vreme od grupe, a ovo je kako vi sami kažete – kontekstualizacija. Poslanik je morao da objasni zašto sam ja bila blaga prema vašem kolegi, opozicionom poslaniku danas, prema drugom opozicionom poslaniku juče, jer je on očekivao strožije ponašanje.Tako

problema.Poštovana predsedavajuća, poštovani potpredsedniče Vlade, ministri, poštovane koleginice narodni poslanici i kolege narodni poslanici, izlaganje narodnog poslanika koji dolazi iz redova opozicije koji je izneo salve uvreda i pokazao elementarno kućno nevaspitanje najbolji je dokaz one narodne – što je glava praznija, to je bezobraznija.U moru moru novih opozicionih poslanika verujem da je teško da se istaknete na neki način pa da imate oštru konkurenciju u ovome koji sedi iza vas i upravo mi dobacuje, da imate i oštru konkurenciju i u čoveku koji sedi dva mesta od vas, ali kad već pričate o tim testovima, ja se zalažem za to da svaki kandidat za narodnog poslanika pre svega odradi psihijatrijski test, da se ustanovi da li je normalan pa da onda se kao normalan kandiduje da mi ostali ne bi trpeli ovakvo iživljavanje onih koji zaista po svom izlaganju svakom prilikom uvere nove da nisu baš najnormalniji.Ja rizikujem da preuzmem na sebe da ukoliko vi dokažete da ste normalni ja vam se ovde izvinim.Što se tiče hrabrosti, koju ste pominjali, nemojte molim vas o hrabrosti Aleksandra Vučića da pričate vi koji po Knez Mihajlovoj bežite od ljudi kada vam pomenu ime samo zato što ste ih izvarali da mnoge poslove i grdne pare. Ako ja lažem, vi dokažite suprotno, a svi to znaju. Kroz Knez Mihajlovu ste bežali sve do Kalemegdana. Tako da, o vašoj hrabrosti ja sam lično svedočio.Što se tiče hrabrosti Aleksandra Vučića, pokazao vam je svaki put kada je došao u ovu salu, kada niste znali ni da izađete iz ove sale od snage argumenata istine koju je iznosio.Ali, molim vas da u narednom periodu ako nemate šta pametno da kažete, makar svoju neinteligenciju, nepoštovanje, nevaspitanje ne iznosite ovako javno. Nije primereno ovom domu u kome se nalazimo.Što se tiče vas, kolega, ne mogu reći poštovani, mislim da su o vama najbolje govorile vaše kolege kada ste izašli iz sale. Ja vama želim dobro zdravlje, ali me samo zabrinjava zašto sve ovo sebi radite, jer mržnja prema Aleksandru Vučiću koju imate obojica dovodi vas samo do katarze, gde vi ne znate ni šta više da kažete, osim da se ponašate nasilno.Vas je ubilo u pojam to što vam nije dao da gradite one mini hidroelektrane, a ovog je ubilo to što smo ga izbacili iz stranke jer smo na vreme prepoznali o kakvo se prevarantu i diletantu radi.Što se tiče rebalansa budžeta, poštovani potpredsedniče Vlade, mislim da je ovde mnogo toga rečeno, ja ću samo pohvaliti ovaj rebalans i istaći da brojke su egzaktne i one najbolje govore gde se Srbija danas nalazi, gde se nalazila pre nekih 12 godina.Ako pričamo o prosečnoj penziji, ona će biti od 1. decembra 435 evra, dok je 2012. godine u vreme ovih koji su danas najglasniji prosečna penzije je bila negde oko 200 evra. Ako pričamo oko prosečnoj zaradi ona je u junu bila 818 evra, u njihovo vreme je bila 329 evra. Ako pričamo o minimalnoj zaradi, ona će od 1. januara biti 457 evra, dok je u njihovo vreme bila negde oko petnaestak i ovo su rezultati, i ovo su brojevi i ovo je matematika o kojoj želim ja da pričam sa vama.Ne želim da se ni ja ni bilo ko od mojih kolega sa vama valja u ovom mulju gde jedino možete za sebe da izborite neki ekstremni politički glas, ali kada nemate rezultate, a nemate ni program, jedino što vam je preostalo jeste ovakav nastup koji je sve samo nije primeren.Meni je drago, poštovani građani Srbije, što imate priliku da sa jedne strane vidite odgovornu politiku, politiku rezultata i politiku konkretnih brojeva, koju predstavlja Vlada Srbije na čelu sa Milošem Vučevićem, ali koju predstavlja i Aleksandar Vučić i to je ono što vi ne možete nikada u svojoj glavi da prebolite i prežalite, što nikada nećete biti u prilici ne da vodite državu, već nijednu mesnu zajednicu, jer takvi kakvi ste za vas ne glasa ni najuža porodica, jer vas oni najbolje poznaju. Glasali su neki ljudi koje ste uspeli da obmanete, a što se mene lično tiče ja bih voleo da se neki izbori dese što pre, jer će vam oni biti šamar realnosti, jer od vas tu koji ste najglasniji i koji sedite prekoputa nas niko od vas neće ući u parlament, jer ovo što vi predstavljate, građani koji su za vas glasali sigurno ne žele.Vama, poštovani potpredsedniče Vlade, želim mnogo uspeha. Radujem se budžetu koji ćemo usvojiti za narednu godinu i uveren sam da ćemo sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića nastaviti da od Srbije činimo još lepše i još bolje mesto za život. Hvala vam i živela Srbija. **Marina

svim relevantnim istraživanjima javnog mnjenja gotovo 90% građana smatra da su KiM sastavni, neotuđivi deo Republike Srbije i da će to tako biti bez obzira na sve geopolitičke i političke okolnosti.Jedino, nažalost, u srpskom parlamentu mi čujemo da KiM više nisu deo Srbije i to čujem od predstavnika narodnih poslanika koji govor započinju sa „pomaže Bog“, a onda vređaju svoje sugrađane svoje sunarodnike. Pozdravljajući ih Bogom, upućuju im uvrede što je samo po sebi nonsens, ali to je već ono što je na fonu onoga što sam juče govorila nešto što se ponese iz kuće ili se ne ponese.Zarad dostojanstva Narodne skupštine ne želim da na isti način repliciram i trudiću se da se držim činjenica. Dakle, problematizovala se moja rečenica da Vlada Republike Srbije nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Ja čvrsto stojim iza te rečenice. Ja verujem u taj stav. Ja znam da je to tako.Danas tako.Danas ovde u Narodnoj skupštini, nije prošlo 24 sata od izlaganja šefa države za 79. sednici Generalne skupštine UN gde je potvrđeno istorijsko iskustvo našeg naroda, a koje istorijsko iskustvo? Da Srbima možete da oduzmete sve, ali ponos, čast i dostojanstvo nikada. I uprkos svim geopolitičkim pritiscima sinoć se u Generalnoj skupštini UN čula reč Rezolucija 1244. Sinoć se pred čitavim svetom čulo da je Pandorina kutija otvorena 1999. godine kada je izvršena ilegalna vojna intervencija NATO agresora koju ste juče pokušali da opravdate kao posledicu pogrešne politike vlasti koja nije želela da pristane na ono što je u Rambujeu zatraženo, na šta ne bi pristala ni jedna suverena država.Dakle, vi danas pokušavate da podjednako tvrdite da je loše bilo odbijanje ultimatuma 1999. godine, a danas optužujete Vladu Republike Srbije da je loše to što je pristala na određene kompromise zarad suživota Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji i pokušala da kakav takav kompromis napravimo u našoj južnoj srpskoj pokrajini.Sinoć je u Generalnoj skupštini UN jasno i nedvosmisleno rečeno da Srbija neće odustati od KiM. Sinoć je Sinoć je jasno i nedvosmisleno rečeno da je Srbija bila prva žrtva rušenja principa međunarodnog javnog prava. Sinoć je jasno i nedvosmisleno rečeno u UN da je licemerno, a vi se možda u tome i prepoznate, što mnogi više danas govore o Ukrajini, a manje o Srbiji. Žalosno je da ni jednom rečju ne osudite teror Aljbina Kurtija, njegove velikoalbanske pretenzije i potrebu da teritoriju južne srpske pokrajine učini etnički čistom od srpskog življa, nego teret odgovornosti svaljujete na Beograd i verujte samo možete da dobijete aplauz od prištinskih medija, od samoproglašenih institucija i od zagovornika nezavisnosti Kosova, jer time doprinosite njihovoj naraciji. Vi kao da sa albanskog jezika prevodite na srpski jezik ono što govorite ovde Narodnoj skupštini Srbije.Kažete da je to završeno, da je gotovo, da treba da dignemo ruke, to isto govori i Aljbin Kurti. To isto govore oni koji jedva čekaju da Srbija odustane od KiM. Ako vi u srpskom parlamentu kažete da je to gotovo, ako vi u srpskom parlamentu kažete da je to nezavisna država, pa ja ne smem da zamislim šta biste vi, ili vama slični, rekli recimo u Njujorku ili Briselu. Verovatno biste rekli da je završeno i u Vojvodini da i tamo treba da priznamo valjda neku novu državu ili nekim drugim delovima naše Srbije.Možete Srbije.Možete vi mene da vređate dokle hoćete, možete da dobacujete dokle hoćete, niti možete da me dekoncentrišete, niti možete da me naterate da se uplašim od tih dobacivanja. Ja ovde govorim o vitalnim državnim nacionalnim interesima zato što smatram da treba da se prizovete savesti i svesti i da shvatite da politička ostrašćenost prema bilo kome od nas ne sme da bude opravdanje da istupate protiv svoje zemlje.Ne možete vi, zato što ne volite vlast da pređete na poziciju Aljbina Kurtija, ne možete vi da budete u jednoj vrsti političke koalicije sa onima koji nam otimaju našu teritoriju, naše kolevke zato što ste politički ostrašćeni. Borite se u skladu sa onim što su načela iste ove naše zemlje, borite se u skladu sa onim što je proklamovano kao najvažniji državni nacionalni interes ukoliko ste dobronamerni.Ukoliko vi više mrzite vlast, nego što volite Srbiju, onda je potpuno logično ovo što radite. Vaša logika stvari je da je sve izgubljeno. Oprostite, ali mi nismo pristali na takvu poganičku logiku.Mi ne želimo da budemo podanici pred onima koji kažu da je sve gotovo i da Srbija treba da digne ruke i od sebe, i od svoje zemlje i od svog naroda. Pre deset dana je Vlada Republike Srbije donela novi paket mera pomoći našem narodu na KiM. Da li znate kako zvuči kada vi Srbima na KiM poručite da je sve gotovo i da tamo više nije ostao kamen na kamenu. Koju vi njima poruku šaljete? Da su oni dijaspora neka i da ovde u srpskom parlamentu treba da čuju nešto što čuju od Svečlje i to godinu dana, juče se navršilo godinu dana od onoga što se desilo u Banjskoj gde su naše Srbe prikazivali kao teroriste.Ne čudi me što to činite, zato što je bilo među predstavnicima vaše koalicije onih koji su tvrdili da je Aljbin Kurti jako mudar, da je on inteligentan, da je pametan, da ćemo se sa njim lako dogovoriti. Možda ćete se vi sa njim lako dogovoriti, mada čisto sumnjam da ćete biti u prilici da imate mandat za to, ali ova Vlada Republike Srbije ne može da se dogovori sa onima koji otimaju srpsku teritoriju. Mi možemo da se dogovorimo samo u okviru Rezolucije 1244, međunarodnog javnog prava i najvažnijih interesa srpskog naroda na KiM i srpske države na KiM. na KiM. To je jedini dogovor na koji Vlada Republike Srbije može da pristane, a vi, ako ćete da se dogovarate sa Kurtijem, nastavite to da činite na različitim seminarima, sastancima partijskih frakcija Evropskog parlamenta ili gde god se drugo srećete da blatite svoju zemlju, ali vas još jednom pozivam, pre svega dobronamerno to činim, nemojte u srpskom parlamentu iznositi stav da su KiM trajno izgubljeni i da je tamo sve predato i da mi od toga treba da dignemo ruke. Ruke nikada nećemo dići od KiM.

Povreda Poslovnika izvinjavam se, ako nije problem.Dakle, povreda Poslovnika, član 27. Gospođo Raguš vama je omiljeni sport ovih dana da kršite Poslovnik Narodne skupštine tako što dopuštate vladajućoj većini da priča šta god im padne na pamet.Gospođa Stamenkovski je pričala van dnevnog reda.

Izvinite, želite li da se Skupština izjasni o ovome u danu za glasanje? (Ne)Dve trećine poslanika nije govorilo o tački dnevnog reda. Kada upozorim na to, kaže mi se da je to kontekstualizacija. Stoga, molim vas, da ne bi bilo dvostrukih standarda, ili se strogo držimo Poslovnika i govorimo isključivo o tački dnevnog reda, bez prevelike

govora?)Gospodine Parandiloviću, ja odlučujem da li imate pravo na repliku i kažem vam – nemate.Gospodine Peđa Mitroviću, prijavite se, vi ste sledeći na listi. Izvolite. Zahvaljujem se.Samo što se tiče, da se vratim još jednom na Poslovnik, vi kada opominjete da se priča mimo dnevnog reda, opominjete isključivo poslanike iz opozicije, nekako uvek to zaboravite na poslanike vlasti, to zaboravite na poslanike vlasti, verujte, pažljivo vas pratim.Što se tiče rebalansa budžeta, prvo bih se osvrnuo na ovo što smo tri dana mogli da slušamo, a to su razne konfabulacije ministra finansija Siniše Malog o neviđenim ekonomskim uspesima u Republici Srbiji. Nažalost, za to nam treba posebna tematska sednica da bismo razobličili te napamet naučene rečenice o tome kako je u Srbiji sjajno.Podsetiću ministra finansija da je upravo Vlada SNS dovela zemlju 2015. godine na rub bankrota. Vi ste doveli Srbiju na 72% javnog duga, zbog čega ste ušli u program fiskalne konsolidacije. Vaš rast u jednom kvartalu, koji je bio drugi u Evropi, podsetiću vas, vi ste za vaše vlasti ostvarili vrlo prosečan prosečan rast privrede Republike Srbije. Ispred vas je sedam zemalja centralne i istočne Evrope, dakle, daleko od šampiona rasta. Hvalite se kako je naš javni dug 52% BDP-a, a zemalja Evropske unije 89%. Zaboravljate da kažete da mi plaćamo 2,1% na kamate, a oni 1,5% BDP-a na kamate.Pričate o plati od 1.000 evra, a zaboravljate da kažete da je 40% te plate pojela inflacija, itd. Gospodine Mali, možemo o vama i vašim rezultatima koliko hoćete, ali nažalost nemamo vremena za

što vi radite ovim rebalansom budžeta, to je da povećavate rashode za izgradnju nacionalnog stadiona i na EKSPO. Dakle, sa 340 miliona evra, na 710 miliona evra za nacionalni stadion i EKSPO, a ja ću vam pročitati kakvi su ti projekti.EKSPO u Almeri u Holandiji – bankrot, Astana 2018. godine – bankrot, Antalija 2016. godine – bankrot, Jeosu u Južnoj Koreji 2012. godine – bankrot, Saragosa EKSPO 2008. godine – bankrot, Tejons Južna Koreja 1993. godine – bankrot, Đenova 1992. godine – bankrot.Poštovana gospodo, spržićete 18 milijardi evra građana Republike Srbije na projekat koji će da bude debakl, finansijski debakl u ovoj zemlji. Sram vas bilo zbog toga. Vi ste se setili da za izvlačenje para kroz ove projekte donesete leks specijalis da mimo javnih nabavki 18 milijardi evra izvučete na vaše projekte EKSPO i nacionalnog stadiona. Zašto se toga niste setili kod Tiršove 2? Hoćete li da objasnite građanima Borče zašto i dalje nemaju kanalizaciju? Hoćete li da objasnite građanima Kragujevca zašto nema kliničkog centra? Zašto nema besplatnih udžbenika i besplatnih obroka?Poštovana gospodo, vi kao da živite u Diznilendu. Vi gradite nacionalni stadion, a ja ću vam pročitati tri stadiona kod kojih se od izgradnje odustalo. Valensija je odustala od izgradnje svog klupskog stadiona zbog rasta troškova. Roma je odustala od izgradnje stadiona zbog rasta troškova. „Fejnord“ je odustao od izgradnje stadiona zbog rasta troškova.Poštovana gospodo, nikakve odgovornosti kod vas nema. Trošite kao da sutra ne postoji. Poštovana gospodo, trošite tako da vama bude super, a građanima Srbije onako. Hvala.

107, gospođo Raguš, prekršeno je dostojanstvo Skupštine. Molim vas obratite pažnju sa mesta predsedavajućeg, ja sam zaista bila uplašena, mislila sam da će jedan od govornika ovde da padne u nesvest. Toliko se on tresao, kao da je uključen u struju. Ja gledam okolo da li ima lekara da mu pritrčimo u pomoć.Ali moram da reagujem jer je povređeno dostojanstvo, kada je u pitanju grad Kragujevac i izgradnja novog univerzitetskog kliničkog centra, nažalost, zbog obaveza nije trenutno tu profesor Milosavljević, koji je direktor te ustanove. Ne samo da će biti napravljen novi najmoderniji klinički centar u Kragujevcu, već i novo porodilište, kao i nova bolnica za rehabilitaciju svih onih kojima je pomoć neophodna.U kontekstu, gospodine Mali, EKSPO-a i onoga što Kragujevac očekuje od Vlade Republike Srbije, da bi znale kolege koje su iz drugih gradova, ja sam vam zahvalna kao Kragujevčanka i ponosna sam na to što ste prepoznali grad Kragujevac kao motor razvoja „EKSPO – Skok u budućnost 2027“. Uz klinički centar, severnu obilaznicu i sve ono što nas očekuje kroz izgradnju novih projekata, grad Kragujevac dobija milijardu i 700 miliona novih investicija, za razliku od ovih koji su opljačkali državu, koji su ostavili ljude bez lekova, bez mogućnosti da lekari njih mogu da leče, bez plata za te jadne ljude koje smo mi sada primili u radni odnos, koji imaju nove specijalizacije, imamo najmodernije klinike i za ortopediju i za kardiohirurgiju, očekujemo u novijoj budućnosti. Ponosna sam na sve te lekare i na sve ljude koji se bore za život i koji daju svoj doprinos da ne samo Kragujevac, već čitava Srbija idu napred. **Marina Raguš** Isteklo je vreme.Član 103. stav, ipak je replika, moraću da oduzmem od vremena grupe, svesni ste

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u osvrtu na rebalans budžeta dotaći neke tri stvari. Naravno, jedan deo će biti osvrt i na diskusije koje su mogle da se čuju prethodnih dana, vrlo pažljivo sam slušao kako kolege iz klupa gde ja sedim, tako i iz opozicionih klupa.Dakle, klupa.Dakle, najpre moram da pohvalim to što se rebalans budžeta već godinama radi zbog toga što na prihodovnoj strani budžeta imamo višak sredstava. Ovaj put je to 133 milijarde dinara, a ranije, što je kolega Arsić rekao u obraćanju kao predsednik Odbora za finansije, rebalans se uvek radio zbog toga što nije bilo dovoljno para u budžetu. To je, dakle, prva stvar.Druga stvar je program „Skok u budućnost – 2027“, gde nam je ministar jasno naglasio da će prosečna plata do kraja te 2027. godine biti 1.400 evra, prosečna penzija će biti 650 evra, a već u junu ove godine prosečna plata 820 evra, što je u odnosu na period iz 2012. godine, kada ste vi imali odgovornost u ovoj zemlji, a prosečna plata bila 329 evra, to je, dakle, dva i po puta veća plata. Za to vreme je kurs ostao potpuno stabilan, što je takođe, naravno, za svaku pohvalu.E sad, s obzirom na ste se ovde vrlo često igrali brojkama i posmatrali po onoj da li je čaša poluprazna ili polupuna, a moram da vam kažem da ako ovaj naš budžet posmatramo kao čašu, možete s koje god strane da je gledate, ona je svakako puna. Ja sam uzeo nešto što zaista utiče na makroekonomske faktore u svakoj državi, a to su, recimo, cene dizela. Kolege iz opozicije su to vrlo često pominjale, tu navodno previsoku cenu dizela, ne budi lenj, izračunao da je dizel od 2012. godine do danas poskupeo sa 140 na 190 dinara. Dakle, u to vreme je bio 140, a danas je 190 Tada je za tu prosečnu platu o kojoj priča moglo da se kupi 275 litara dizela, a danas može 505 litara. E sad, ako će neko da me ubedi da je 275 više više od 505, onda okej. Naravno, uz sve to imamo faktor koji se zove sukob u Ukrajini, koji je i te kako uticao na to.Druga stvar koja je vrlo važna, to je prosečna cena struje koja je za privredne subjekte recimo u periodu od 2001. do 2012. godine skočila sa 12 na 52 evrocenta po megavat satu. To je povećanje od četiri dok danas imamo cenu oko 92 evrocenta po megavat satu, dakle od 2012. do danas je to povećanje negde otprilike oko 80%. Sada jasno može da se napravi neko upoređenje kako je to bilo do 2012. godine, obzirom da dolazim iz prosvete i vodio sam jednu obrazovnu ustanovu četiri godine, u celom jednom mandatu, moram da pohvalim dodatno poboljšanje materijalnog položaja prosvetnih radnika. Prvo, povećanje plata prosvetnim radnicima od 12% što je dvostruko više od bilo koje druge javne službe u Republici Srbiji, zatim povećanje dodatka za razredno starešinstvo sa 4% na 7%, kao i povećanje koeficijenata za određena zvanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i ustanovama učeničkog standarda, kao što je recimo pedagoški savetnik.Moram opet da se vratim, s obzirom da je ovde, čini mi se prethodnih dana ubedljivo najviše priče bilo o prosveti. Kolege iz opozicije su uporno pričale o prosveti, o prosveti, o položaju prosvetnih radnika. Moram da vam kažem da položaj prosvetnih radnika nije samo materijalni položaj. To je ono gde vi imam utisak da ne znate da odvojite dobro od lošeg, nego samo odvajate korisno od beskorisnog.Mi ovde imamo situaciju da je sunovrat srpske prosvete započeo 2001. godine. Ja to vrlo dobro znam jer sam 1996. godine izašao iz školske klupe i 2001. godine sam se vratio u učionicu samo sa one druge strane i mogao sam vrlo jasno da vidim razliku u poštovanju prosvetnog radnika 1996. i 2001. godine. Neću sada da pominjem čija je to bila tada čuvena reforma iz 2001. godine, čovek je preminuo, bilo bi neukusno da pominjem, ali odgovornom tvrdim da je sunovrat srpske prosvete započeo upravo te 2001. godine.Zaista vas molim da kada budu došle na red izmene Krivičnog zakonika koje se tiču toga da se prosvetnim radnicima praktično dodeljuje status službenog lica, tu ćemo videti koliko vi zaista brinete o srpskoj prosveti, s obzirom da ću još jednom ponoviti. Položaj prosvetnih radnika nije samo materijalni položaj, već generalno status u društvu.Slušajući sve ove diskusije ovih prethodnih dana moram da pitam šta je to tačno sprečavalo kolege iz opozicije 12 godina koji su obnašali vlast, šta ih je sprečavalo da urade sve ovo o čemu su pričali prethodnih dana? Evo, ja vas pozivam, kao što pozivam, kao što SNS već 12 godina unazad ima brošure u kojima možete da vidite da je izgrađeno toliko kilometara autoputeva, toliko kilometara lokalnih puteva, toliko kilometara pruga, itd, itd. Evo, vi uzmite pa napravite od 2001. godine do 2012. godine mi smo uradili toliko kilometara autoputeva. Ne bih baš savetovao za pruge. Tu imate nulu, a što se tiče broja zaposlenih i što se tiče otvaranja novih radnih mesta tu idete u debeo minus, tako da to nikako ne bih preporučivao.Sada ću malo ću malo da se osvrnem i na opštine iz koje dolazim. U pitanju je opština Batočina, gde sam u prethodna dva mandata obavljao funkciju predsednika opštine. Moram da kažem da je samo kroz šest velikih infrastrukturnih projekata u tih prethodnih osam godina u opštinu Batočina došlo preko milijardu dinara. Sada ako bismo to ponovo preveli u brojke, to je u proseku negde 125 miliona dinara godišnje smo dobijali od Republike mimo onoga što uberemo kao izvorne i ustupljene prihode. To je na naš budžet uvećanje od nekih 30 do 35%.Pomenuću neke od tih projekata. To su dve osnovne škole koje su potpuno rekonstruisane, dva međuopštinska puta između Batočine i opštine Rača i Lapovo koji su takođe rekonstruisani, u završnoj fazi izgradnja gradske pijace u Batočini koja će biti najmoderniji objekat takve vrste u cetralnoj Srbiji i izgradnja primarne vodovodne mreže u selo Brzan.Na sve to država je završila izgradnju brze saobraćajnice između Batočine i Kragujevca. To je projekat koji je u prethodnom periodu od jednog do drugog ministarstva išao kao ping pong loptica i onda je naravno dolaskom SNS na vlast to završeno i rekonstrukcija pruge Lapovo-Kragujevac.Nadam se zaista u budućnosti i verujem da ćemo kroz ova, pomenuću još tri projekta velika koja nas čekaju u budućnosti i koja se ne tiču samo opštine Batočina već se tiču čitavog Šumadijskog okruga, a to je rekonstrukcija pruge Beograd – Niš, iz gradnja auto-puta Vožd Karađorđe koji će biti u našoj neposrednoj blizini i naravno izgradnja obilaznice oko Kragujevca, zajedno sa brzom saobraćajnicom koja će izaći na Mrčajevce i time nas spojiti sa Moravskim koridorom i sa auto-putem Miloš Veliki. To će u potpunosti promeniti krvnu sliku, a siguran sam da uz sva ova sredstva sa kojima Vlada Srbije i Ministarstvo finansija veoma domaćinski raspolažu, siguran sam da će to sve biti završeno.Dakle, izražavam zahvalnost još jednom Ministarstvu finansija za sve ovo što sam na kraju nabrojao, što je zaista opštinu Batočina i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu pomerilo unapred. Naravno, da ću u danu za glasanje podržati ovaj rebalans budžeta. Hvala vam najlepše.

da je vladajućem režimu partijski džep uvek i jedino na prvom mestu, a građani, a pogotovo nastavnici na poslednjem mestu. Sve vreme u protekle dva dana ministar finansija, kao i drugi predstavnici vladajućeg režima pričaju o povećanju plata nastavnika, kao da se to povećanje nalazi u rebalansu, kao da se desilo, a nije, to je laž. Plate u rebalansu budžeta nisu povećane, postoji obećanje od sledeće godine, ali upitno je da li će se i to desiti, jer ko bi vama i dalje verovao. Baš zato što vam ne veruju, prosvetari, odnosno sindikati odlučili su da stupe u štrajk. Sledeće srede, 2. oktobra u 12.00 časova štrajk se dešava ispred doma Narodne skupštine, mi ćemo ih podržati, oni će otići do Vlade gde će ministarka prosvete moći sama da popisuje nastavnike koji štrajkuju, neće morati tražiti spisak od direktora škole, a ministar finansija moći će ponovo da pobegne i da daje lažna obećanja da će plate nastavnika povećati.Mi se zalažemo da se plate prosvetara momentalno povećaju, da se početna plata nastavnika izjednači sa prosečnom platom u Srbiji. Odmah da kažemo, para za to u budžetu ima, to je svega 5,5 milijardi dinara za poslednje tromesečje ove godine. Da se za celu godinu povećaju plate nastavnicima potrebno je 25 milijardi dinara. Para u budžetu ima, ali vama je prosveta i nastavnici nisu prioritet.Šta je vaš prioritet? Pogledajmo, kapitalni izdaci za EKSPO u ovoj godini 43 milijarde dinara, Nacionalni stadion 31 milijarda dinara, kupovina nepotrebnih „Rafali“ 48 milijardi dinara. To su vaši prioriteti. Pogledajte sada ovu sliku, pogledajte molim vas. Zamolio bih režiju da pokaže. Kada pogledate ovaj veliki plavi krug, to su vaši prioriteti, EKSPO, „Rafali“, Nacionalni stadion, a ova mala, mala tanka crvena linija, to je tih 5,5 milijardi dinara koje postoje u budžetu, jer pogledajmo ceo ovaj krug, za vas to nije prioritet i zato ne povećavate plate nastavnicima.Znači, za EKSPO para ima, za sređivanje gde će vaši prijatelji graditi luksuzne stanove, za to para ima. Oni će to prodavati za skupe pare, vi im u tome pomažete, za to para ima. Za VIP ložu na Nacionalnom stadionu, za to para ima. Za „Rafali“ para ima, ali za povećanje plate nastavnika po vladajućem režimu, za to para nema.Ceo ovaj krug, nepotrebno bacanje para, a ova tanka linija koja se jedva vidi, to je 5,5 milijardi dinara koje po vama nema u budžetu.

hoću da prokomentarišem nekoliko stavki o predloženom rebalansu budžeta koje se odnose na deo vezano za vojsku Srbije, posebno za nabavku borbenih aviona "Rafal" i za uvođenje ponovnog vraćanja služenja vojnog roka.U našoj javnosti se pojavilo pitanje da li nam je "Rafal" uopšte potreban. Napredni višenamenski borbeni avion koji spada u prvih četiri u svetu u klasi borbenih aviona napredne četvrte generacije jeste "Rafal". Ne postoji ni jedna platforma koja može toliko različitih misija da efikasno koristi kao "Rafal". To je jedan od najsposobnijih borbenih aviona današnjice. Pravi je izbor upravo za države kojima ne treba namenski avion jednog tipa, već avion koji može sve po potrebi."Rafal" može da bude jednako uspešan u obavljanju klasičnih lovačkih zadataka, kao što je presretanje protivničkih aviona, u zaštiti vazdušnog prostora, u ulozi lovca bombardera za podršku jedinicama na zemlji, izvršava zadatke protivvazduhoplovne odbrane, premoć u vazdušnom prostoru i dejstvo vazduh-zemlja. Danas je jedan od najtraženijih borbenih aviona na tržištu. "Rafal" je efikasno korišćen u borbenim dejstvima u napadima na ciljeve na zemlji u Libiji, Maliju, Avganistanu, protiv islamske države.Kada se kupuje borbeni avion, ne kupuje se samo platforma, kupuje se paket, pored aviona, naoružanje, municija, rezervni delovi, održavanje, obuka pilota i tehničara. Dugoročno, na 30 do 40 godina, za koliko se i kupuju borbeni avioni, "Rafal" je isplativiji od nekih drugih aviona. cena korišćenja "Rafala", po različitim proračunima, može biti oko 16 hiljada evra po satu letenja, dok njegov pandan, "Suhoi 30 SN", čija je nabavna cena niža od "Rafala", sat letenja košta i do 30 hiljada je platforma koja nosi bombe i rakete. Od naoružanja koje nosi, zavisi koliko je avion dobar. Zato je moja dobronamerna preporuka našoj Vladi da veoma obrati pažnju na to kako će ispregovarati i da nabavi što je moguće bolje naoružanje za "Rafale" koje nabavljamo.U

Stručni timovi u vojsci Srbije radili su na planiranju nabavke novog aviona desetak godina, ne dana ili meseci, nego godina. Detaljno su analizirani svi aspekti, tehničke odnosno aerodinamičke karakteristike, logistički, odnosno održavanje, ekonomski, odnosno finansiranje, politički. Urađena je taktička studija pa analiza, razgovarano sa više proizvođača borbenih aviona. Dakle, nije u pitanju naprečac donesena odluka, već je to rezultat dugogodišnjeg rada ekspertskih timova.Za

govorili da je nemoguće nabaviti nove avione jer nema para, da će nam NATO štititi naše nebo kad uđemo u Alijansu, ova vlast upravo predvođena predsednikom Vučićem je stvorila uslove da nabavka novih borbenih aviona bude moguće.Suštinski, unapređena je naša spoljno-politička pozicija, unapređeno bilateralno partnerstvo sa Francuskom, ostvaren izuzetan ekonomski napredak koji je stvorio finansijske uslove za nabavku aviona. Tadašnja vlast, a sadašnja i doveka opozicija je govorila da je nemoguće nabaviti nove avione, a ova vlast je njihovo nemoguće pretvorila u moguće i to je razlika između ove vlasti i onih prethodnih vlasti.Druga neistina koja je plasirana je da se radi o trgovini i mi dobijamo rafale a dajemo naše migove Ukrajini. Nonsens da bismo prodali i ustupili naše migove trećoj strani, neophodno je saglasnost zemlje od koje smo nabavili te avione, dakle od Rusije.Prvi rafal će nam biti isporučen 2028. godine zar bilo ko racionalan može da zamisli da bismo dali migove i naše nebo ostavili bez zaštite do 2028. godine.Treća dilema koja je stvorena, da nabavkom rafala Srbija napušta koncept vojne neutralnosti, jednostavno to je netačno. U strategiji odbrane je definisano sledeće, vojna neutralnost Srbije nije prepreka za njenu saradnju sa drugim državama i vojno političkim savezima. U strategiji nacionalne bezbednosti piše, polazišta strategije su očuvanje suvereniteta i teritorijalne celovitosti i vojna neutralnost. To opredeljenje i dakle, i vojna neutralnost izražavaju spremnost Republike Srbije za aktivno učešće u procesima saradnje i zajedničkog delovanja sa drugim državama i subjektima međunarodnih odnosa u izgradnji i unapređenju nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti, zatim u strategiji odbrane od naročitog značaja za Republiku Srbiju, jeste unapređenje bilateralne saradnje u oblasti odbrane sa najmoćnijim i najuticajnijim državama u svetu, tradicionalnim prijateljskim državama, te državama koje mogu da doprinesu razvoju njenih odbrambenih sposobnosti. Upravo saradnja sa Francuskom na vojnom planu, da podsetim na helikoptere, na mobilne raketne sisteme, na sve drugo što nabavljamo od Francuza jeste primer te saradnje koja može da podigne kapacitet naših odbrambenih sposobnosti.Dakle,

na presudan nivo podiže naš kapacitet upravo da održimo vojnu neutralnost i učinimo je efikasnijom, rafali jačaju poziciju naše zemlje u oblasti modernih tehnologija i deluju preventivno , odvraćaju one koji imaju agresivne namere prema Srbiji.

posedovanje višenamenskog borbenog aviona je od presudnog značaja za zaštitu srpskog naroda od novog pogroma, od agresivnih namera Prištine prema Raškoj oblasti, prema Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Čiju teritoriju planira da gađa Hrvatska himarsima? Slovenačku, ne, Austrijsku, ne, Mađarsku, ne. Lako je zaključiti da meta može biti samo Srbija i Republika Srpska. Bitno je zato imati kapacitete koji mogu da nas zaštite od takvih eventualnih ambicija. Nabavka rafala je nešto što će naše ukupne odbrambene kapacitete podići na maksimalni nivo.Što se tiče vojnog roka, postavlja se pitanje da li nam je potrebno vraćanje na služenje vojnog roka. Koncept totalne odbrane ne može da se realizuje sa osloncem samo na profesionalnu vojsku, bez rezerve to nije moguće, ali odgovor na to pitanje da li nam treba služenje vojnog roka, nalazi se upravo u strategiji odbrane.Citiram politika vojne neutralnosti, jačanje vojske Srbije i osposobljavanje stanovništva za odbranu su odvraćajući faktori za oružanu agresiju na Republiku Srbiju. Dakle, prvi i drugi element se uveliko realizuje sa vraćanjem na služenjem vojnog roka, biće realizovan i treći element.Što se tiče nekih komentara da se BIA, daju sredstva predviđena budžetom da bije bije ljude i da hapsi. Znate, ta BIA je odigrala, kolega nemojte da dobacujete, ja ne mogu da vam ne odgovorim i da vas podsetim ako vam ne odgovorim, Nelson Mendela je rekao kada pametni ćute, budale govore i zato neću da ćutim na ta vaša dobacivanja.Dakle, da nije te BIA, koja je noseći element u sprečavanju terorističkih aktivnosti i organizovanog kriminala, mi smo ovde imali mnogo više terorističkih akcija koje bi bile izvedene, jer BIA je dala svoj neverovatni doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala i protiv sprečavanja terorističkih aktivnosti.Što nekih drugih primedbi, hteo sam da kažem još jednu stvar, vezano za ustanove kulture. Zamolio bih vas, gospodine Mali, ako je moguće da nekako u budžetu za 2025. godinu, ili bar 2026. predvidite sredstva koja bi omogućila da se napravi centar kod arheološkog nalazišta kod Kladova, gde se nalazi jedini ostatak Trajanovog mesta, iz vremena Rimskog carstva. Šteta je da na tom nekom prirodnom završetku radova, turističke rute uz Dunav, gde se nalazi i Ramska i Golubačka tvrđava, gde se nalazi i Viminacijum i Lepenski vir, nemamo uređenu mogućnost da turisti dođu i to obiđu. Postoji projekat koji je napravljen i koji recimo simulira most preko Dunava, laserskim zracima, tako da bih vas zamolio da razmotrite tu mogućnost i tu bi bila korist za lokalnu zajednicu i za budžet Republike Srbije, jer ta turistička ruta je veoma posećena uz Dunav,

Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, Zavod za statistiku je danas izneo podatak o prosečnoj zaradi za jul mesec ove godine. Hoću da lepe vesti podelim sa vama. neto zarada obračunata za jul mesec ove godine iznosi 97.835 dinara. To je 836 evra.Tokom evra.Tokom rasprave prethodna dva dana govorio sam o tome da nam je prosečna zarada po poslednjem podatku iz juna meseca 818 evra, evo za samo mesec dana i 20 evra evra više. Dakle, potpuno smo u planu i u dinamici da do kraja godine imamo prosečnu zaradu u Srbiji više od 900 evra, da krajem naredne godine nam prosečna zarada bude iznad 1.000 evra i do 2027. godine kroz program „Srbija 2027“ da nam prosečna zarada pređe taj nivo od 1.400 evra.Podsetiću vas, kada su komentari ljudi iz opozicije u pitanju u njihovo vreme prosečna zarada bila je negde oko 330 evra, i to za one srećne koji su imali priliku da rade s obzirom na to da je sa 25,9% stope nezaposlenosti 2012. godine svaki četvrti u Srbiji bio bez posla.Samo da se osvrnem na par komentara koje smo imali priliku da čujemo od nekoliko poslanika u prethodnom periodu. Neki od njih su već izašli, otišli su naravno na pauzu.

apsolutno dominirala ekonomskom politikom i ekonomskom slikom Republike Srbije.Podsetiću vas, tada osim tih sitnih, malih, niskih plata, osim rekordne nezaposlenosti pola miliona ljudi koji su ostali bez posla, tada ste imali devizni kurs koji je sa 80 dinara otišao na 120 dinara i apsolutno pojeo bilo kakvo povećanje bilo kakvih plata kojih, kažem, nije ni bilo, a takođe u isto vreme i minimalna zarada bila je samo 15.700 dinara.Tako da, samo malo da vratim u perspektivu te poslanike koji su o tome govorili. Isti poslanik, sad nisam razumeo šta je hteo da kaže, kako se teško diše ukoliko vas nakovanj pritiska na 48% tela, takođe imao priliku da govori o BDP-u u smislu roze vina, nekog piva, itd. Dakle, dosta neozbiljno, ali neću da trošim vreme građana Srbije.Samo još jedna stvar koju hoću da kažem. Jedan od poslanika opozicije rekao je da, citiram: „ušli ste u program fiskalne konsolidacije zbog vas samih“. godine, znate, ovi iz opozicije koji su do 2012. godine imali apsolutnu dominaciju, oni nisu izazvali bankrot države. Rekao sam da su u junu 2012. godine na računu budžeta imali samo 70 miliona evra, mi danas imamo milijardi evra i sa tih 70 miliona evra nisu mogli tog meseca ni plate da isplate.Pogledajte samo par podataka koje hoću da pročitam, oko deficita budžeta od 2008. do 2012. godine – minus 72 milijarde, minus 127 milijardi, minus 141 milijarda, minus 163 milijarde, minus 245 milijarde, minus ukupan za ovih pet godina 750 milijardi dinara. E, zbog toga, zbog takve neodgovorne politike, politike koja je podrazumevala i za rezultat imala i gubitak radnih mesta, ni jednu jedinu investiciju osim da u vaše privatne džepove stavite novac, dakle zbog takvih smo morali da prođemo kroz teške reforme, fiskalnu konsolidaciju, ali nakon toga, od 2018. godine, ostvarujemo stope rasta takve da smo među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, broj dva smo u Evropi za prvih šest meseci ove godine. Tako ćemo nastaviti i nadam se da ćemo nakon izglasavanja ovog rebalansa imati priliku da pokažemo kako još jače i još brže možemo da modernizujemo i unapređujemo našu Srbiju.Hvala puno. **Marina Raguš** Hvala vama.Sada određujem pauzu u trajanju od 60 Hvala